- Izvješće o radu Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima za 2011. godinu Podnositelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske. Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti izvješće? Zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite kolegice. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Dužni smo dati izvješće o radu Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima za 2011. godinu. Sustav pbrobacije ili sustav uvjetovane i nadzirane slobode počinitelja kaznenih djela primjenjiv je u svim fazama kaznenog postupka i u fazi predistrage i u istražnom postupku i u odlučivanju o sankciji i nakon izricanja sankcije sa svrhom specijalne prevencije u odnosu na tog počinitelja, ali i sa svrhom generalne prevencije odnosno smanjenja rizika ponovnog počinjenja kaznenog djela. Predmetno izvješće odnosi se na funkcioniranje probacijskog sustava Hrvatske u 2011. godini. Najznačajnija postignuća u 2011. godini su ostvarena u činjenici da su obnovljeni i uređeni i opremljeni prostori za 12 probacijskih ureda. Otvoreno je i započelo sa radom 9 probacijskih ureda u Republici Hrvatskoj. Zaposleni službenici su putem natječaja i održane njihova inicijalna edukacija. Započelo je izvršavanje rada za opće dobro i zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu kroz probacijske urede. Izvješće prezentira shemu ustroja gdje imamo središnji ured i urede ustrojene za područje jedne ili više županija. Posebno se obrazlaže djelokrug, smještaj, broj djelatnika i broj predmeta u radu za probacijske urede Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb 1 i Zagreb 2. U izvješću je izloženo i normativno uređenje probacijskog sustava. Temeljni je Zakon o probaciji, a onda i ostali podzakonski akti. Predstavljena je statistika zaprimanja presuda sa izrečenim radom za opće dobro i zaštitnim nadzorom. Prikazan je broj presuda po pojedinom probacijskom uredu, broj presuda po nadležnom sudu. Statistika je vezana uz grupe kaznenih djela u Kaznenom zakonu, pa je tako ukupan broj predmeta bio 2902, u 2000. 399 predmeta izrečena je mjera rada za opće dobro, a u 503 zaštitnog nadzora. Najveći broj predmeta zaštitnog nadzora je u probacijskom uredu u Zagrebu, a najveći broj predmeta rada za opće dobro je u probacijskom uredu Osijek. U 2011. godini 79 sudova izreklo je alternativne sankcije i tu se najčešće radi o kaznenim djelima protiv braka, obitelji ili mladeži u 46% presuda, a rad za opće dobro izrečen je u okviru kaznenih djela imovinskih, imovinskih delikata. Dakle, u 37 presuda. Izneseni su statistički podaci i osobama uključenim u probacijski sustav tijekom 2011. godine po dobi, spolu, obrazovanju, visini kazne, trajanju uvjetne osude itd. Evo najveći broj presuda zaštitnog nadzora izrečen je muškarcima u dobi od 41 do 45 godina, a mjera rada za opće dobro muškarcima u dobi od 21 do 55 godina. Ja sam ukratko iznijela ono što se odnosi na probaciju. Izvješće sadrži i podatke vezane za djelovanje Sektora za podršku žrtvama i svjedocima jer pravosudna funkcija nije i ne bi trebala biti usmjerena samo na progon i kažnjavanje počinitelja kaznenog djela već i na ublažavanje trauma ili na reparaciju posljedica koje nastaju ili su uzrokovane kaznenim djelom. U tom okviru pružanje podrške žrtvama i svjedocima Hvala vam Sektor za podršku žrtvama i svjedocima sastoji se od Odjela za organizacijsku podršku i Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške. Obuhvaća rad na pružanju psihosocijalne pomoći svjedocima i žrtvama na pružanju općih pravnih informacija o pravima žrtava i svjedoka, posreduje u organiziranju fizičke zaštite ukoliko je to potrebno za žrtvu i svjedoka, organizira pristup nadležnom pravosudnom tijelu za svjedoke i druge sudionike koji su pozvani na ispitivanje u kaznenim postupcima, pruža pomoć putem telefona. Obavlja se i koordinacija poslova u vezi posredovanja u osiguranju fizičke zaštite. Isto tako suradnja sa domaćim i inozemnim tijelima koja su uključena u postupak pružanja podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim postupcima. Odjeli pribavljaju i izrađuju izvješća o stanju i posebnim potrebama žrtava i svjedoka, koordiniraju rad svih tijela, organiziraju i provode edukaciju i psihološku superviziju djelatnika odjela i volontera koji su značajno uključeni u rad ovog sektora, sudjeluju u izradi strateških dokumenata za zaštitu i unaprjeđenje prava žrtava i svjedoka, izrađuju preporuke za ujednačavanje prakse u postupanju sa žrtvama i svjedocima. I evo ukratko možda par podataka tijekom 2011. godine pružena je pomoć za 18 domaćih svjedoka pred domaćim sudom, za 85 domaćih svjedoka koji su zamolbeno saslušani pred domaćim sudom, 103 svjedoka su dobila pomoć sektora u saslušanju pred inozemnim pravosudnim tijelima, a 15 inozemnih svjedoka pred domaćim sudovima. Najveća brojka se naravno odnosi na najznačajniji djelokrug ovoga sektora, a to je 258 odnosno pružanja psihološke pomoći žrtvama ili svjedocima. Važna aktivnost je i ona koja se odnosi na administrativnu i svekoliku pomoć djelovanju Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima. Jer ovo povjerenstvo je stručno i savjetodavno tijelo Vlade kojemu je prva i osnovna zadaća izrada Nacionalne strategije za podršku žrtvama i svjedocima kako bi se standardiziralo postupanje sa žrtvama i svjedocima za sve institucije ne samo kazneno-pravnog sustava već i ostale institucije s kojima s kojima se svjedok može susresti ili žrtva prije, tijekom ili nakon započinjanja postupka i obrade u vezi kaznenog dijela. Bitna je izrada protokola postupanja i provedba toga protokola, nadzor, praćenje, evaluacija rada i sve sa svrhom pružanja bolje podrške žrtvama i svjedocima. 2011. godine povjerenstvo je održalo 4 sjednice. zaključno možemo reći da i probacija i zaštita žrtava i svjedoka su sastavni i važni dio u sustavu ne samo za funkcioniranje pravosuđa već i šire. I njihov I njihov daljnji razvoj koji se ostvaruje kroz proteklu i ovu godinu koja je u tijeku svakako doprinosi da naša država postaje pravna država u punom smislu sa zaštitom pojedinačnog prava svakog građanina i njegovih temeljnih ljudskih prava. Evo, to je ukratko, a detalji su vidljivi u priloženom izvješću. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne želi. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba HSU-a kolegica Višnja Fortuna. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, predstavnice ministarstva, kolegice i kolege. Vezano uz Izvješće o radu Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima za 2011. godinu željela bih dakle podsjećam da je Zakon o probaciji donijet 2009. godine, a novi zakon stupio je na snagu 1.01.2013. godine. Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode postupke usmjerene na smanjenje rizika da počinitelj ne ponovi ponovno kazneno djelo. Probacijski poslovi obavljaju se s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije, reintegracije u zajednici utjecajem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela u svrhu smanjenja rizika od recidivizma. Zakon o probaciji stavio je probacijske poslove u nadležnost Uprave za probaciju kao upravne organizacije u sustavu Ministarstva pravosuđa koju čine središnji ured i uredi za probaciju. Središnji ured prati unaprjeđenje i nadzire zakonitost rada i postupanje u probacijskim uredima te provodi upravni i inspekcijski nadzor nad radom probacijskih ureda. Za obavljanje poslova središnjeg ureda ustrojeni su Sektor za probaciju i Sektor za podršku žrtvama i svjedocima. Za obavljanje poslova Sektora za probaciju ustrojena su 4 odjela, a za obavljanje poslova Sektora za podršku žrtvama i svjedocima 2 odjela. Za obavljanje poslova probacijskih ureda ustrojeni su za područje jedne ili više županija i trenutno ima ih u 11 gradova, s tim da je u Gradu Zagrebu su 2 ureda, jedan je za Grad Zagreb i jedan je za Zagrebačku županiju. Prema zakonu poslove probacije obavljaju državni službenici, službenici probacije koji imaju odgovarajuću stručnu spremu, radno iskustvo i kompetencije za rad s počiniteljima kaznenih dijela. U središnjem uredu prema ovom izvješću u 2011. godini bilo je zaposleno, govorim bilo je zaposleno, možda je koji u 2012. zaposlio se novi službenik, 26 službenika, a u probacijskih uredima RH ukupno 66 probacijskih službenika. U djelu izvješća koje govori u izricanju uvjetne osude sa zaštitnim nadzornom i rada za opće dobro na slobodi, sektor za probaciju zaprimio je u 2011. godini ukupno 1067 presuda kojima su izrečene kazneno-pravne sankcije uvjetne osobe sa zaštitnim nadzorom ili rad za opće dobro na slobodi. Od ovog ukupnog broja zaprimljenih presuda uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom izrečena je u 194, a rad za opće dobro izrečen je u 873 presude. Iz izvješća je vidljivo da je kod broja zaprimljenih presuda za izricanje zaštitno nadzora uz uvjetnu osudu od 2004. do 2008. primjetan je porast, a nakon 2008. do 2011. bilježi se pad, nagli pad presuda, dok kod rada za opće dobre imamo kontinuirani rast. Ovaj podatak možda je i zanimljiv i možemo razmisliti recimo zato je upravo tome tako. Eto, moja nekakva razmišljanja bih, rekla bih kad, da je to s jedne strane početkom izricanja zaštitnog nadzora takva mjera jer je bio rast, je bila možda zanimljivija, zanimljiva. A s druge pak strane je li njezin pad izricanja kasnijih godina možda uvjetovano time što su kazne koje su izrečene bile veće, pa samim tim nije bilo ni moguće izreći takvu mjeru. Ili je tome možda razlog što ranije nije bilo probacijskih ureda, te nije bilo moguće izvršavanje takvih mjera. Međutim, svakako je ovdje za pohvaliti raniji rad povjerenika koji su i bez sustavne podrške probacijskih ureda, kojih tada nije bilo, direktno s Ministarstvom pravosuđa provodili ove mjere. Mišljenja sam kako je uključivanje u izvršavanje rada za opće dobro na širu dobrobit, kako osuđenika koji imaju priliku pomagati drugima, tako i šire zajednice. Kasnije je u izvješću vidljivo da je najveći broj presuda uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom izrečen većem, u većem broju to su muškarci, ali u dobi su od 41 do 45 godina, što je opet po po mojoj prosudbi za pohvalit obzirom da su, spremnost osoba je vezano za resocijalizaciju ne samo u toj dobi, za sve je spremnost osoba spremnih za resocijalizaciju. I nadalje smatram da bi u odnosu na broj nerealiziranih i izrečenih mjera trebalo prokomentirati i za ubuduće predložiti da prioritet u izvršavanju imaju, obzirom da koliko smo vidjeli da nema dovoljno još uvijek probacijskih službenika, da imaju prioritet osuđenici za djela protiv braka, obitelji i mladeži koji čine 46% među 46% među osudama sa zaštitnim nadzorom. Mislimo da bi rad s njima trebao započeti što prije jer ćemo time svi zajedno dati prioritet zaštiti interesa prava dobrobiti djece i cijele obitelji. Zanimljivi su podaci koji su Općinski sudovi u RH imali najviše izrečenih mjera zaštitnog nadzora i rada za opće dobro, to je naravno Zagreb kako najveći, Rijeka, a najmanji je Općinski sud, najmanje presuda je imao Općinski sud u Požegi. značajan doprinos izvršenju uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom čine i posebne obveze i sigurnosne mjere čija je svrha otklanjanje opasnosti i ponovnog počinjenja kaznenih djela. Ukoliko ih osuđenik ne izvrši, a mogao ih je izvršiti opozvat će se uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i posebnim obvezama. Iz izvješća je vidljivo da su od propisnih posebnih obveza koje su izrečene uz uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom najučestalije izricanje obveza podvrgavanje odvikavanju od ovisnosti o alkoholu i opojnim drogama. U zdravstvenoj ustanovi ili terapijskoj zajednici bilo je njih 52 presude. Te obveza od podvrgavanja liječenja, radi otklanjanja duševnih i tjelesnih smetnji i redovito javljanje službi za zaštitni nadzor. Od sigurnosnih mjera najučestalije su obvezno liječenje i obvezno psihijatrijsko liječene. Dozvolite da se osvrnem kratko na iskustvo u Gradu Zagrebu koje je naravno proizlazi sukladno zakonu i jedan doprinos ovom izvješću. Dakle, u Gradu Zagrebu je Ministarstvo pravosuđa već od 2002. godine ostvarili smo vrijednu suradnju s pojedinim ustanovama, to je bilo tada 8 ustanova koje su imale uz povjerenika. Nastavak održavanje suradnje je vrlo bitan po meni, pri čemu je izvršenje rada za opće dobro odvija se, odvijalo se i s udrugama, osim ustanovama koje djeluju u Gradu Zagrebu i svakako je pokazatelj kako je ovaj alternativni način izvršenja sankcija prihvaćen i prepoznat kao uspješan. Mišljenja sam kako je uključivanje u izvršenje rada za opće dobro na širu dobrobit kako osuđenika koji imaju priliku pomagati drugima, odnosno radit u korist zajednice, tako i udruga kojima se ovim putem osigurava obavljanje pomoćno tehničkih poslova. U cilju prezentiranja detaljnijih informacija, uključivanju u provedbu izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, Grad Zagreb i probacijski ured tijekom siječnja ove godine organizirali su nekoliko tribina u cilju informiranja udruga i ustanova o radu za opće dobro na slobodi. Kao rezultat prezentacije rada probacijskog ureda te razmjeni iskustava ustanova i udruga uključenih u provedbu rada za opće dobro na slobodi sklopljeni su i ugovori s još 7 gradskih ustanova. Dakle, da sad trenutno imamo 13 gradskih ustanova iz područja socijalne skrbi. Dozvolite, ovdje bih samo neke primjere dobre prakse istakla, isto tako i neke primjere loše prakse sa terena. Dakle, primjer je dobre prakse sigurno je stjecanje radog iskustva, socijalizacija, učenja odgovornosti. Ono što smo naišli kao primjeri loše prakse to je vrlo često nepoštivanje dogovora, dolaska i …/Govornica se ne razumije. isprika, odbijanje poslova, prigovaranja ja radim umjesto vaših radnika, oni sada ne rade i dakle voditelj institucije puno vremena provodi vezano uz djelatnike. Međutim moram ovdje napomenuti da zaista vrlo dobro surađujemo sa probacijskim uredom u Zagrebu i to mi sve u hodu i jednostavno i rješavamo. I na kraju želim istaknuti važnost edukacije novih kadrova, svih onih stručnjaka koji će u budućnosti raditi na provođenju ovih mjera kao i informiranje svih ovih ustanova i institucija i organizacija civilnog društva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 Hvala lijepo potpredsjednice i zamjenice ministra. Temelj za početak razvoja probacijske službe bio je Zakon o izvršavanju kazne zatvora i Zakon o probaciji. Probacija je model stručne reakcije društva na kazneno i prekršajno ponašanje. Takav način odnosa prema kažnjenicima postoji u svim civiliziranim zemljama. Radi se o modelu organizirane stručne reakcije društva na razmjernom manje štetno i manje opasno ali ipak kazneno ili prekršajno ponašanje pojedinih osoba. Dosadašnja brojna inozemna iskustva kao i rezultati znanstvenih istraživanja pokazuju da je iz društvenog stajališta za neke kategorije počinitelja kaznenih dijela i prekršaja probacijski tretman bolji od zakonskog jer bolje tretira osjetljivo pitanje potrebnog omjera slobode i neslobode osuđenih osoba. Probacija je sustav humanizacije, izvršenja kazneno pravnih sankcija i učinkovitija resocijalizacija i reintegracija počinitelja kaznenih dijela u društvenu zajednicu. Radi se o reintegraciji u zajednicu kroz utjecaj na one rizične čimbenike koji su u mnogo slučajeva i doveli do počinjenja kaznenih djela kao npr. odvikavanje od alkohola, droga i Zatvorski sustav je vrlo skup u odnosu na probaciju a praksa je pokazala da kratkotrajne zatvorske kazne nisu najbolje rješenje. Pred nama je prvo izvješće o radu Uprave za probaciju i podrška žrtvama i svjedocima. Radi se o izvješću za 2011. Godinu. U RH postoji 12 lokalnih probacijskih ureda kao što smo čuli i od zamjenice ministra, u 2011. je ustrojeno 9 a započeli su naravno s otvaranjem u 2011. godini. dakle već sama činjenica da su uredi počeli s otvaranjem 2011. Godine a pred nama je izvješće iz 2011. govori o tome da danas raspravljamo o rezultatima jednog mladog sustava. U toj prvoj godini rada probacijskih ureda uglavnom su se izvršavale presude kojima su izrečeni rad za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom. Iako je Zakon o probaciji usvojen tijekom 2009. godine ustrojstvom probacijskih ureda u 2011. sustav probacije za razdoblje ovog izvješća bio je još uvijek na samom početku. Krajem rujna 2011. Delegacija EU u RH, Ministarstvo pravosuđa RH i Velika Britanija te Probacijska služba Republike Češke službeno su označili početak provedbe IPA TWINNING projekta razvoj probacijskog sustava u Hrvatskoj a za održivost razvoja probacijskog sustava EU je Hrvatskoj odobrila potporu od 1,2 milijuna eura. Početak rada probacijskih ureda pokazao je kako to vidimo iz ovog izvješća niz poteškoća s kojim se taj mladi sustav susreo. Područje ureda odnosno pojedinih ureda u pravilu je prilično veliko. Na područjima nekih ureda su prometne veze javnog prijevoza vrlo loše ili nikakve. Financijski izdaci prilikom dolaska u ured a i kasnije za odlazak na rad u jedno od pravnih osoba Uredi su se susretali s velikim brojem predmeta a s nedovoljnim brojem probacijskih službenika, nedostatkom službenih vozila. Daljnji problem nemogućnost pronalaženja dovoljnog broja pravnih osoba u kojima se može organizirati izvršenje sankcija rada za opće dobro na slobodi, a od pravnih osoba koje su bile na raspolaganju većina može primiti vrlo mali broj takvih osoba te su skloni postavljanju različitih uvjeta da bi ih uopće primili. Bilo je i takvih poteškoća da se pojavljivala zastarjelost podataka iz presude te dugo čekanje provjere adrese od strane MUP-a veliki vremenski odmak od počinjenja djela do presude odnosno do izvršenja tj. poziva probacijskog ureda zaprepašćuje činjenica da je nekada taj razmak bio čak od deset godina pri čemu se okolnost kod osuđenika su se znatno izmijenile i slično. To su poteškoće koje su nadam se u daljnjem razvoju probacijskog sustava od 2011. na ovamo barem dijelom premoštene. Navedene poteškoće u manjem ili većem opsegu spominju u ovom izvješću kod svakog probacijskog ureda i zasigurno utječu na kvalitetu izvršavanja sankcija kao i na učinkovitost upravljanja vremenom. Dakle potrebno je daljnje osiguranje i poboljšanje uvjeta rada u probacijskim uredima. Što se tiče podrške žrtvama i svjedocima iako je još u siječnju 2010. donijeta odluka o osnivanju povjerenstva za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima kao savjetodavnog tijela Vlade i za taj sustav bilo je potrebno proteći relativno puno vremena za operacionalizaciju. Zadaća povjerenstva između ostalog bila je izrada nacionalne strategije za podršku žrtvama i svjedocima, način rada i odlučivanja tog povjerenstva uređen je poslovnikom o radu koji je donesen s odmakom od punih 10 mjeseci od osnivanja tog povjerenstva, tako da je tek u 11. mjesecu punih godinu dana od osnivanja i to točnije u svibnju dakle sredinom 2011.započeo rad na izradi nacionalne strategije. s obzirom da su tijekom 2011.u sektoru za podršku žrtvama i svjedocima provođeni redovni postupci i poslovi pretpostavka je da će izvješće tog segmenta za 2012.imati i dodatne podatke i dokumente. I za kraj s obzirom da je 2011.godina bila pravi pravi i stvarni početak ovog sustava vjerujemo u daljnji razvoj sustava probacije i podrške žrtvama i svjedocima i stoga će klub SDP-a podržati ovo izvješće. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I još ćemo prije stanke čuti klub HDZ-a i kolegicu Anu Lovrin. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra. Pa evo govorimo o Izvješću o radu Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima za 2011.godinu sada smo u jednoj specifičnoj situaciji, sada je početak 2013.govorimo o izvješću, mislim da je dobro da govorimo premda je ono sada već rekla bih neaktualno i neće dati pravu i ne daje pravu sliku stanja provođenja mjera probacije. Iz razloga kao što sam rekla to je izvješće za godinu u kojoj je vrijedio stari Zakon o probaciji. U ovaj Hrvatski sabor je došlo izvješće za 2010.krajem 2011. Koje nikada nije raspravljeno u ovom Hrvatskom saboru, a evo sada raspravljamo o izvješću za 2011.godinu. Ali pravu sliku vjerujem da ćemo dobiti u sljedećim izvješćima 2012.a poglavito za ovu godinu 2013. I zato evo ponovo želim reći da je dobro da je predlagatelj prihvatio primjedbu i da u novom zakonu iz 2012.je ostala odredba po kojoj Hrvatski sabor raspravlja to izvješće, zato što se radi o jednom institutu koje je ne bih rekla baš novi u Hrvatskoj dakle i zakonima prije Zakona o probaciji je taj institut bio uveden ali nekako se sramežljivo primjenjivao odnosno uopće se nije primjenjivao, a jedan od razloga je i to što nije bilo stalnog stalnog nadzora ili propitivanja koji su razlozi tomu. Zašto mislim da ćemo pravu sliku dobiti u izvješću za 2012., a poglavito za 2013.? Zato što su u međuvremenu stupili na snagu i zakoni koji će itekako imati imati utjecaja na ovu Upravu za probaciju prije svega to je novi Kazneni zakon koji je stupio na snagu 1.1.2013.koji je proširio djelatnost ili nadležnost toga toga dijela probacije i u odnosu na rad za opće dobro i mogućnost izricanja nekih posebnih mjera i obveza koje će biti sve u nadležnosti nadziranja ovoga Ureda za probaciju. Jednako tako stupio je u punom opsegu 1.9. 2011. Zakon o kaznenom postupku koje je također ovim uredima i središnjem uredu dao neke dodatne zadaće. Što se tiče ovoga izvješća iz njega možemo iščitati, naime šta bih još željela reći, zakon o probaciji donijet je 2009., uglavnom su se kroz 2010.i 2011.još uvijek ustrojavali uredi još uvijek su djelomično djelovali povjerenici koji su te poslove obnašali i prije nego su ovi poslovi prešli sasvim u državnu upravu i u kojima je određenost po Zakonu o probaciji iz 2009.da to obavljaju stalni državni službenici. Dakle iz ovog izvješća možemo iščitati da su dobiveni u to vrijeme svi prostori za probacijske urede, dakle od Agencije za upravljanje državnom imovinom i od jedinica lokalne samouprave, da je otvoreno 9 ureda za probaciju, da su prvi probacijski službenici započeli sa izvršavanjem alternativnih sankcija i da se postupno smanjuje broj povjerenika koji su još bili zaduženi za one slučajeve koji su u tijeku i za koje se zbog kratkoće preostalog vremena nadziranja nije bilo svrsishodno davati novim državnim službenicima, da su novozaposleni službenici prošli edukaciju i da su privremeno najnužnijom opremom opremljeni ti uredi. Također iz izvješća vidimo a imamo tu sustavne podatke koji su nam prezentirani od 2004.do 2011.vidimo da raste broj izrečenih presuda za uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi. Tu je svakako i sustavan rad i na edukaciji sudaca i na promoviranju ovoga instituta, dakle rada za opće dobro pa i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom kao mjera koje su podobne i svrhovite za kažnjavanje prije svega počinitelja kaznenih djela koji su to kažemo slučajni počinitelji često koji ne sustavno ne vrše kaznena djela, nisu recidivisti itd. da je svrhovitije ovako kažnjavanje, dakle da oni osjete određenu društvenu osudu, da snose kaznu ali da se ne stavljaju u uvjete socijalne, u ovom slučaju zatvorske gdje bi bili podložni možda pogotovo u slučaju mladih osoba daljnjoj kriminalnoj infekciji. Dakle u tom smislu je ovo dobar pokazatelj, dakle te presude toga tipa sustavno rastu. Ono što vidimo da je pitanje, pitanje izvršenja. Naime, uglavnom se bolje izvršavaju uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom, a kao zahtjevnije u provedbi rekla bih osude na rad za opće dobro na slobodi što vidimo iz svih ovih statističkih podataka ovdje prikazanih, da ih sada u detalje u detalje ne čitam i pogotovo ono što iščitavamo da je puno predmeta ostalo na dan 31.12.2011., puno predmeta je ostalo i čeka na izvršenje iz čega možemo iščitati da uredi nisu još osnovani, odnosno nisu dovoljno kapacitirani. U tom smislu se nadam da je 2012. bilo daljnjih napora da se to smanji u što je moguće većoj mjeri. Ovdje imamo i prikaz podataka po sudovima o izricanju ovih međutim ne vidim razloga zašto ako je rečeno da ih je 79 sudova izreklo alternativne sankcije, zašto tu nemamo prikaz svih nego samo nekih sudova, ali to možemo primijetit da je razlika od suda od suda do suda. I naravno ovo vjerojatno korespondira i sa ukupnim brojem predmeta i presuda na sudu što nije prikazano pa je zapravo statistički to dosta ako mogu tako reći bezvrijedan podatak, ako nema usporedbu sa ukupnim brojem presuđenja. Ono što možemo također pratiti izrečene ove mjere po vrstama kaznenih djela, primjećujemo da se one izriču uglavnom za kaznena djela protiv imovine i u slučaju tu su to kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenim međunarodnim pravom, međutim radi se zapravo o zloporabi droga i to su vjerojatno sve one manje kazne iz bivšeg stavka 1., 183. KZ-a gdje se onda počiniteljima izricao rad za opće dobro na slobodi. Također u slučaju ovih kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži, to je zanemarivanje djece itd., visok stupanj izrečenih mjera jer se pretpostavlja da će bit moguća i kroz te kazne kazne resocijalizacija. Primjećujemo da je naglo od 2010. do 2011. pao broj izrečenih alternativnih alternativnih sankcija upravo za ova kaznena djela zloporabe droge čemu zapravo zanimljivo bi bilo znat zašto. Evo to je samo pokazatelj, ne znamo zašto. Svi statistički pokazatelji osobama uključenim u probaciju moram komentirati da također mi se čine zapravo nepotrebnim nego nekorisnim. Zašto, jer mi govorimo o rodnoj zastupljenosti u ovim alternativnim sankcijama, o dobroj zastupljenosti, o kvalifikacijama, međutim to nam ništa ne znači ako nemamo podatke o općoj populaciji osuđenih osoba. Dakle ništa nam ne znači da je više, muškarcima se češće izriče alternativna sankcija nego ženama, a češće muškarcima u određenoj dobi, 40 do toliko godina, češće kvalificiranim ili onima sa srednjom školom. Čini mi se da je ta grupa također većina u općoj populaciji osuđenih osoba, pa ako nemamo usporedno i te podatke onda su zapravo tu oni sami za sebe nam ne govore ništa. Također je vidljivo da se najčešće te kazne izriču za kaznena djela za koje je izrečena kazna u trajanju do 6 mjeseci zatvora ili novčana kazna, naravno jer je to do sada važećim zakonom jedino bilo i moguće, a ova će se situacija stupanjem na snagu novog KZ-a svakako i promijeniti. Ono što je još zanimljivo, a to su sklopljeni ugovori sa pravnim osobama za rad za opće dobro. Čuli smo ovdje o problemima koji se pojavljuju naravno, čuli smo od ministra da i rad za opće dobro košta kao i dan zatvora, ali bez obzira na to treba inzistirat na provedbi. U ovom izvješću za 2011. vidimo da je 55 novih osoba s područja cijele Hrvatske zaključilo ugovore, ja vjerujem da ih je do danas i znatno više i da se ova mjera provodi u većem broju nego je to po ovome izvješću. ovdje imamo prikazan rad po svim uredima, no napominjem neki uredi nisu osnovani, neki praktički recimo kao u uredu u Zadru koji je osnovan ali praktički kroz 2011. nije ništa radio što se vidi iz statističkih pokazatelja o broju slučajeva. Ali posebno ističem važnost i ovih poslova probacije u predkaznenom postupku, dakle za potrebe državnog odvjetništva u slučaju kada odlučuje o kaznenom progonu i za potrebe suda kada određuje mjeru osiguranja prisutnosti, mjere opreza ili kada odlučuje o izboru kaznenopravne sankcije. Držim da su izuzetno dragocjena onda strukturirana izvješća ureda za probaciju. za probaciju. Što se tiče Sektora za podršku žrtvama i svjedocima, također ovo je isto jedna novina ako tako mogu reći unatrag nekoliko godina izuzetno važna. Dakle, žrtvama i svjedocima treba pomoći i u ostvarivanju njihovog prava, a svjedocima u odnosu na svjedočenje kada ih treba i podučiti i ohrabrit pogotovo u slučajevima gdje im prijeti se u slučaju svjedočenja ili žrtvama koje je je moguće da dođu u neugodne susrete na samom sudu. Dakle, držimo da je ovaj sektor izuzetno važan. Vidimo da i radi, a pogotovo evo i u ovim slučajevima kada se kada se domaći svjedoci moraju biti saslušani pred inozemnim sudovima ili kada inozemni svjedok dolazi pred domaći sud. Dakle, tu je podrška psihološka i materijalna uvijek izuzetno važna. vidimo da je takvih slučajeva u 2011. bilo evo ovih 103. gdje je domaći svjedok odlazio pred inozemni sud. U velikom dijelu ovih slučajeva to su upravo suđenja za ratne zločine. To svjedočenje je uvijek teško, psihološki opterećujuće za svjedoka, bolno i zato mu je psihološka pomoć potrebna a i sasvim i sasvim materijalna i logistička. Evo ono što je za zaključiti da je ovaj program, rad Uprave za probaciju u 2011. godini izgledao dobar, ali ne dovoljan. Dakle, on mora sustavno napredovati. I kad smo donosili zakon upozorili smo da predviđena sredstva koja se u zakonu spominju vjerojatno neće bit dovoljna i da nećemo moći povećati broj službenika u probaciji onoliko koliko bi to bilo nužno obzirom na nove zadaće ove uprave. Hvala lijepo. Određujem stanku do 15 sati, a tada je prvi na redu klub HNS-a.Hvala.